Nastavljamo sa - a)Prijedlog strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013.–2022. - b)Prijedlog programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013.-2017. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge ste primili u pretince. Kod donošenja ovih akata primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili. S nama je i predstavnik predlagatelja ministar Željko Jovanović. Izvolite ministre uvodno. rada u Republici Hrvatskoj, a to su Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske od 2013. do 2017. i sukladno njoj program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za isto razdoblje. Treba reći da je ovo druga strategija. Prva se odnosila na period 2014., 2012. Ciljevi definirani tom strategijom su u značajnoj mjeri ostvareni, pa se hrvatski statistički sustav uspješno prilagodio zahtjevima u pogledu kvalitete i broja statističkih istraživanja. Međutim, nove i promijenjene okolnosti kao i ulazak Republike Hrvatske u EU zahtijevaju redefiniranje razvojnih ciljeva u području statistike pa se stoga ukazala potreba za izradom ove nove strategije za period od 2013. do 2022. Dakle, prvi razlog je čisto pravne osnove i usklađivanje sa regulativom EU, a istovremeno uslijed ulaska Republike Hrvatske u EU ukazuje se potreba za inkorporiranjem novih strateških dokumenata u nacionalnu strategiju čime hrvatski statistički sustav postaje dio europskog statističkog sustava i time implicira promjene uloge službene statistike iz nacionalne u europsku statistiku. Uz ovaj pravni temelj treba naglasiti svakako i određene profesionalne, odnosno statističke razloge. Dakle, strateški ciljevi u razdoblju na koje se odnosila strategija do 2012. godine bili su primarno vezani uz uvođenje novih istraživanja u hrvatski statistički sustav zbog njegova usklađivanja sa zahtjevima EUROSTAT-a dok će u razdoblju od 2013. do do 2022. godine naglasak biti na povećanju kvalitete i pravovremenosti podataka. Istovremeno uslijed svega toga pristupa se i izradi novog programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske koji polazi od novih strateških ciljeva koji su definirani u strategiji, ali istovremeno usklađen i sa Europskim programom statističkih aktivnosti za razdoblje 2013., 2017. Neka od temeljnih načela na osnovu kojih se razvija, proizvodi i desiminira službena statistika Republike Hrvatske su sljedeći: stručna neovisnost, nepristranost, objektivnost, pouzdanost, statistička povjerljivost, te troškovna učinkovitost odnosno racionalnost. Program statističkih aktivnosti RH izrađuje se za razdoblje koje je istovjetno razdobljima utvrđenim u europskim statističkim programima, dakle za razdoblje 2013-2017. Temelji se na potrebama korisnika, ali i europskim zahtjevima koji su definirani unutar strateških dokumenata. Program sadrži pregled razvojnih ciljeva službene statistike u skladu sa strategijom, pregled glavnih rezultata službene statistike koje treba proizvesti i disemenirati u svakom području, naziv odgovornih nositelja službene statistike te naziv posjednika administrativnih izvora podataka. Ono što posebno želim naglasiti u pripremi da je Državni zavod za statistiku proveo po prvi put i internetsku javnu raspravu o nacrtu prijedloga i strategije i programa, a cilj i svrha javne rasprave bili su pribaviti mišljenje zainteresirane javnosti, uključiti sve korisnike u izradu nacrta dokumenata. Svi pristigli komentari, primjedbi i prijedlozi su pomno proučeni i uključeni u nacrt prijedloga dokumenata. Iz ovoga proizlazi i godišnji plan. Žao mi je što istovremeno danas nemamo i taj dokument koji je Vlada usvojila kojim su točno određeni naši ciljevi za iduću godinu, a sva sredstva su osigurana u državnom proračunu. Hvala lijepa. Hvala lijepa ministre. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Najprije su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a kolegica Melita Mulić. Poštovana potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege. U posljednjem desetljeću u RH rasla je produktivnost rada, padala je industrijska proizvodnja, padao je broj zaposlenih u ukupnom stanovništvu. U 4 desetljeća, dakle od 1961. do 2001. rasla je ukupna populacija, prosječna starost nam je porasla za 7 godina, očekivano trajanje života povećalo se sa 64 godine na 71 za muškarce, sa 69 na 78 za žene. Udio nepismenih smanjio se za više od 6 puta, desetljećima imamo negativan prirodni prirast, a svaki treći brak se raspao. Govorim o trendovima. 2001. godine proveden je i popis stanovništva, a kako je došlo do promjene u statističkoj definiciji ukupnog stanovništva podaci s popisom rađenim 2001. ne mogu se neposredno uspoređivati ali vidljivo je sljedeće: prosječna starost u RH je 41,7 godina, pripadnici Romske nacionalne manjine su u prosjeku najmlađi s približno 22 godine starosti. Najstariji su Slovenci s približno 60 godina starosti. Iako u Hrvatskoj imamo više žena 51,8% naspram 48,2% muškaraca žene su starije, rađa se više muške djece. Kao nacija svrstavamo se u jedne od najstarijih u Europi. Ne zato što smo tu od stoljeća sedmog već zato što u prosjeku dakle smo stari oko 42 godine naspram primjerice Turaka koji su u prosjeku stari 29,3 ili Kosovara koji su prosječno stari 26 godina i zbog toga imaju određene komparativne prednosti, odnosno smatramo ih propulzivnim i prosperitetnim nacijama u smislu razvoja zemlje koje mogu podnijeti. Regionalno gledajući najstariji su Ličani, a najmlađi su stanovnici Međimurja i Vukovarsko-srijemske županije. Imamo više onih koji su stariji od 65 godina nego onih do 14. To je zabrinjavajuće, mislim da se svi možemo složiti. Gotovo u zadnjih 60 godina broj žena u reproduktivnom razdoblju se smanjio za skoro 10%. Ako pogledamo druge dostupne društvene statistike bit će razvidno da se broj imigranata smanjuje, a povećava se broj onih koji se iseljavaju iz zemlje. Nakon razvoda u 80% slučajeva majka se brine za zajedničku djecu. Raste prosječna starost majke prilikom prvog poroda, brakovi se sklapaju sve kasnije. Stopa smrtnosti dojenčadi je sve manja kao i broj abortusa. Najčešće umiremo od kardio i cerebrovaskularnih bolesti te karcinoma. Oko 14% populacije do 64. godine života su osobe s invaliditetom. Na visokim učilištima imamo više žena nego muškaraca a veći je broj žena i među onima koji su stekli diplomu visokoškolskog učilišta. Žene su manje plaćene, imaju manje mirovine. Veći je udio žena među nezaposlenima. To je statistika, to nije niti fama niti mit. Promet od trgovine na malo, indeksi cijena u poljoprivredi, indeksi cijena građevinskog materijala, indeksi potrošačkih cijena, broj zaposlenih u slobodnim profesijama, podaci o turizmu, graničnom prometu, broj vrtića, robna razmjena s inozemstvom, broj počinjenih kaznenih djela nasumce pobrojana područja sve te podatke možemo dobiti na mjesečnoj bazi, kvartalno, godišnje. Te podatke možemo obrađivati, analizirati, interpretirati a s tim istim podacima neki i znaju manipulirati i sa ove ovdje govornice. Važno je, dapače nužno da ih imamo. Temeljem njih možemo raspravljati o stanju nacije, nužno ih je imati da bismo mogli formulirati javne politike, populacijsku, demografsku, ekonomsku, socijalnu, kulturnu. 1. srpnja ove godine ulazimo u EU. Sudjelovat ćemo u razvoju, u planiranju, u provedbi i vrednovanju politika EU. Hrvatski statistički sustav postaje dio što implicira i promjenu njegove uloge. To implicira i unapređivanje i harmonizaciju sa zakonodavstvom i standardima EU i iako je tu na tom planu već i dosada napravljeno s obzirom na prethodnu strategiju dakle nužno je napraviti sljedeće pomake u sljedećem 10-godišnjem razdoblju kako bi se on integrirao u europski statistički sustav i kako bi se omogućila usporedba podataka s podacima država članica EU. Također, potrebno je redefinirati prioritete. Naime, u skladu sa nekim temeljnim dokumentima EU kao što su Strategija 20/20 ili Sporazum o stabilnosti i rastu potrebno je osigurati raspoloživost statističkih podataka a da bismo mogli upravljati gospodarstvom, odnosno mjeriti učinke naše ekonomske politike. Potrebno je uvesti dodatne pokazatelje koji povezuju gospodarske trendove s različitim aspektima globalizacije, kvalitete života, zaštite okoliša, blagostanje stanovništva, zdravstvenih uvjeta ili socijalne kohezije. Zadatak Vlade i zadatak Sabora jest stvaranje uvjeta, dakle stvaranje klime za poboljšanje životnih uvjeta stanovnika ali prije svega da bismo uopće razvijali neke politike potrebno je imati i podatke. Dakle, potrebno je pratiti socijalnu i zdravstvenu sliku stanovništva, posebno sliku najugroženijih skupina građana. Upravo zato klub SDP-a podržava najavu dopune statističkog praćenja postojećih podataka o stanovništvu o tržištu rada, o obrazovanju, kulturi, istraživanju i razvoju, inovacijama, zdravstvu, osobnoj potrošnji, nejednakostima u distribuciji dohotka, siromaštvu, socijalnoj koheziji i socijalnoj zaštiti. Kada smo kod kvalitete i objedinjavanja statističkih podataka koristim ovu priliku istaknuti da je jedno od najboljih publikacija koju objavljuje DZS je upravo publikacija žene i muškarca u RH koja se objavljuje zadnjih osam godina. Upravo iz te publikacije možemo vidjeti gdje su podaci tako selektirani i klasificirani da su jasni sami po sebi bez dodatne analize i interpretacije i upravo upravo iz njih je potpuno razvidno tko je podzastupljeni spol ili koja je najugroženija i socijalno najdepriviranija skupina stanovništva u odnosu najaviše izražen rizik od siromaštva. Upravo zato je rodnu statistiku nužno unapređivati i raditi projekcije stanovništva prema dobi i spolu i dobro je da strategija to naglašava. U kontekstu ulaska RH u EU javljaju se različite psihološke bojazni dakle od toga da će se naše stanovništvo posebno visoko obrazovano iseljavati dakle da će doći do odlijeva mozgova ili pak da će se stranci useljavati. Na sve je to potrebno iznaći adekvatne odgovore odnosno skrojiti adekvatne politike i upravo nam zato trebaju statistike posebno migracijske statistike. Strategija upravo to uključuje jer je najavljeno unapređivanje podataka migracijske statistike od općih do specifičnih stopa te do migracija prema dobi i spolu. Svi podaci o kojima govorimo namijenjeni su korisnicima. Stoga je nužno jačati suradnju s domaćim i inozemnim korisnicima podataka radi kvalitetnije identifikacije njihovih potreba, proširiti krug korisnika i nužno je jačati svijest da je službena statistika temeljni izvor pouzdanih i pravodobnih podataka ali ima i svoja ograničenja. Nužno je primjenjivati nove informacijske tehnologije i u diseminaciji odnosno u distribuciji tih podataka i osigurati njihovu povjerljivost. Sve to ova strategija obuhvaća i predviđa. Nesumnjivo DZS je prepoznat kao nepristrana i objektivna institucija. S obzirom na najavu da će od Ministarstva financija, a u skladu sa preporukama EUROSTAT-a, preuzeti ulogu nositelja izrade fiskalnog izvješća te da će uvesti redovno prikupljanje podataka o robnoj razmjeni između država članica EU ali i robnoj razmjeni između Hrvatske i trećih zemalja, dakle da se to preuzima od Ministarstva financija i Carinske uprave potrebno je voditi računa da se i kadrovski i financijski ta tranzicija da bude uspješna i da se zadrži prepoznatljiva kvaliteta. I zadnje što bih izdvojila ali je iznimno važno, jeste da strategija najavljuje osiguranje pouzdanih podataka kojima ćemo se koristiti za određivanje vlastitih sredstava proračuna EU, dakle njegovom punjenju iz sredstava bruto nacionalnog dohotka i PDV-a, te ćemo dobiti podatke potrebne za određivanje visine uplata iz našeg proračuna u proračun EU kada je u pitanju i sudjelovanje u strukturnim fondovima. I zaključno, osnovni zadatak statističkog sustava jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji odražavaju ekonomske i društvene pojave i procese te osiguravaju korisnicima pouzdan izvor za analizu postojećih stanja i donošenja odluka. U klubu SDP-a mišljenja smo da će ovaj prijedlog strategije razvitka ali i prijedlog programa statističkih aktivnosti do 2017.godine to i osigurati. Stoga podržavamo oba prijedloga. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegice Branka Juričev-Martinčev. Izvolite.

Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog strategije razvitka službene statistike RH od 2013. do 2022.kao i prijedlog programa statističkih aktivnosti od 2013. do 2017. će klub HDZ-a podržati. Naime, izrada programa statističkih aktivnosti RH i godišnji provedbeni plan trebaju se temeljiti na strategiji, a dosadašnja završava 2012. Također je potrebno izvršiti usklađivanje sa europskom regulativom, a i uvesti nove ciljeve i zahtjeve u skladu s novim promijenjenim okolnostima. Sve će to omogućiti usporedivost statističkih podataka RH s podacima članica EU. O strategiji razvitka statistike mogu se izreći pohvale i zaista treba ići tim smjerom na poboljšanju kvalitete i relevantnosti podataka kao i pravovremeno objavljivanje rezultata i rasterećenje izvještajnih jedinica. Međutim u strategiji je sve i općenito, pa se ne mogu vidjeti detalji. Ono što se može primijetiti da će i ovom strategijom županijska razina unatoč svom kvalitetnom radu ipak doći do određenog tehnološkog viška, a onaj tko ostaje zaposlenik u područnoj jedinici radit će terenski i to ankete Bolje plaće i sofisticirani poslovi se koncentriraju u Zagrebu. Uloga zaposlenika u poslovnim jedinicama u županijama će se promijeniti u procesima primjene novih tehnoloških rješenja oni će prikupljati podatke kao profesionalni anketari s višom ili srednjom školom. Ništa ne piše što će biti sa onim sa VSS? Da li se ta radna mjesta gube? Dogodit će se promjene u metodi prikupljanja obrade i publiciranja podataka. Tako više ne bi trebalo dolaziti do različitih tumačenja istih. U posljednje vrijeme nažalost loših pokazatelja stanja u državi. I kao što je rekla kolegica u matematici 2 i 2 su 4, nikad ne mogu biti ni 3 ni 5, iako mi svi rado hoćemo čitati brojke u svoju korist pa će nekad čaša biti poluprazna pa nekad polupuna ali vjerujemo da će ova nova metodologija doprinijeti istim stavovima i mišljenjima po pitanju pokazatelja. Biti će interesantno tada vidjeti i međunarodno usporediti standardizirane informacije o društveno gospodarskim kretanjima u Hrvatskoj. Ono što sigurno nedostaje u ovim prijedlozima a nije zanemariv faktor u provedbi ove Strategije i programa dapače i vjerojatno najznačajnije zasigurno financiranje. Nigdje ne stoji koja su to financijska sredstva potrebna za provedbu ovog programa. Sada su naši uredi za statistiku loše opremljeni i nisu povezani. A za opremu povezivanje i edukaciju djelatnika potrebna su određena i to ne mala sredstva. Žalosno je da smo popis stanovništva imali još 2011. a još uvijek nemamo podatke o aktivnosti stanovništva ili pak uvjetima u kojima naši građani žive. Ti podaci se svakodnevno mijenjaju tako da su oni već bitno drugačiji pa ne vidim ni svrhu tog prikupljanja i obrade ovoliko vremena kasnije. Ovaj Prijedlog Strategije razvitka službene statistike i program statističkih aktivnosti je korektno i stručno izrađen i Klub Hrvatske Demokratske Zajednice će ove prijedloge podržati. Međutim, ono što puno više zanima naše građane i brine su podaci koje statistika Republike Hrvatske bilježi a to je stopa registrirane nezaposlenosti koja sada iznosi 21,6% dok je u prosincu 2011. kada je ova Vlada preuzela vlast iznosila 13,9%. Od 238 tisuća sada smo se popeli na 355 tisuća nezaposlenih. Državni zavod za statistiku bilježi indeks potrošačkih cijena. Pa tamo stoji da je cijena goriva, električne energije i plina u godinu dana porasla 20%. Jučer ponovno imamo novu čestitku dolazi informacija i najavljeno je novo poskupljenje cijene električne energije nakon ulaska u Europsku uniju. Uz obrazloženje da je nekim članicama kao npr. Češkoj cijena struje od ulaska u Europsku uniju Pitamo se da li će u narednom periodu kada se budu uspoređivali pokazatelji sa članicama, državama članica Europske unije stopa nezaposlenosti biti bliža europskom prosjeku 10,8%. Ne možemo se zanositi da možemo se približiti Austriji sa 4,9 ili nas sve vodi prema situaciji u kojoj su Španjolska, Portugal ili pak Grčka gdje je nezaposlenost 27%. Iz toga poštovani ministre molimo vas i ovom prilikom tražimo od vas da napravite sve kako bi naš Zavod za statistiku u narednom periodu bilježio što pozitivnije pokazatelje i kako u Europskoj uniji ne bi bili na začelju tablica kao loš primjer poput Grčke prema kojoj iz dana u dan sve smo bliži. Hvala. U ime Kluba HSU-a kolega Željko Šemper. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege. Dosadašnja Strategija razvitka službene statistike odnosila se na razdoblje 2004. do 2012. godine. Da bi se prema Zakonu o službenoj statistici izradio program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i godišnji provedbeni plan potrebno je izraditi novu strategiju koja je sada pred nama za razdoblje 2013.-2022. godina. U njoj je trebalo ugraditi, odnosno izvršiti usklađivanje sa europskom regulativom kao i uvesti nove ciljeve i zahtjeve u skladu sa novim okolnostima. S obzirom na skori ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju potreban je poseban naglasak na integraciju statističkog sustava Republike Hrvatske u europski statistički sustava i omogućiti usporedivost statističkih podataka sa podacima ostalih članica Naš Državni zavod za statistiku je glavni predstavnik statističkog sustava pred europskim tijelima nadležnima za statistiku i mora biti izvor svih i usporedivih podataka u Republici Hrvatskoj sa onima o drugim članicama Zbog toga vjerujem da više neće dolaziti do korištenja različitih metodologije za izračun podataka iz područja makroekonomije od strane pojedinih institucija u Republici Hrvatskoj već će se koristiti i primjenjivati najbolja međunarodna iskustva u pogledu prikupljanja, obrade i publiciranja podataka našim građanima i institucijama. Službena statistika važna je ne samo u hrvatskim već i u međunarodnim okvirima jer omogućuje usporedbu sa ostalim državama članicama Zakonom o službenoj statistici određuju se načela statistike kao što su neovisnost, nepristranost, objektivnost. I osobito je važna pouzdanost kojom treba istinito i točno odražavati stvarno stanje a ne da bude prema definiciji kao što nekad ljudi kažu statistika je točan broj netočnih podataka. Ova Strategija je određena vizijom Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske koja uz učinkovitost i primjenu suvremenih tehnologija predviđa orijentiranost korisniku. Nadam se da će nam nova Strategija i Prijedlog programa statističkih aktivnosti u narednom razdoblju omogućiti nove informacije koje do sada nismo imali. Posebno usporedivost sa članicama Europske unije. Za naše građane, posebno za umirovljenike su zanimljive usporedive informacije o omjerima mirovina i plaća zaposlenika i umirovljenika, stopama doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, o načinima usklađivanja mirovina u Republici Hrvatskoj i članicama Europske unije. Kod naših umirovljenika posebno izaziva sumnju načelo pouzdanosti koje govori o istinitosti i točnosti podataka. Posebno je to izraženo u posljednjih pet godina ekonomske krize kada se pomno prate podaci Hrvatskog zavoda za statistiku o rastu indeksa plaća odnosno potrošačkih cijena koji su glavni elementi za izračun postotka usklađivanja mirovina. Tako primjerice najveću sumnju u vrijeme značajnijeg rasta cijena plina, struje, hrane, energenata, izaziva informacija o indeksu potrošačkih cijena od samo 2,1% u drugom polugodištu prošle godine. Zbog toga je bitna uloga Državnog zavoda za statistiku da transparentno i razumljivo za građane prezentira određene informacije i način kako je došlo do njega. Isto tako nakon kraja svake turističke sezone često se raspravlja o modelu izračuna godišnjeg prihoda od turizma u Republici Hrvatskoj pa se nadam da će se u narednom razdoblju primijeniti najbolja europska iskustva i isti model za sve države članice Europske unije. Iz ove predložene strategije jedan od strateških ciljeva je demografska i društvena statistika u kojoj se navodi da je osnovni cilj ekonomske politike Republike Hrvatske i Europske unije povećanje blagostanja i životnih uvjeta stanovnika. Da bi se pratili ti rezultati potrebno je unapređenje društvenih statistika kod koje je važno pratiti promjene u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti najugroženijih kategorija stanovništva. EUROSTAT je definirao socijalne pokazatelje prema kojima će se pratit napredak zemlje, kao što su npr. prihodi i izdaci stanovništva za osobnu potrošnju, problem siromaštva s pokazateljima o ekonomskoj aktivnosti stanovništva, o zdravstvu, obrazovanju i uvjetima stanovanja. Iz ove strategije vidimo da se Hrvatski statistički sustav nalazi pred velikim izazovima i potrebama za sve širim statističkim pokazateljima uz povećanu financijsku učinkovitost. Iz tog razloga vrlo je važan razvitak suvremenih metoda prikupljanja i obrade podataka kao i povećanje suradnje svih sudionika statističkog sustava u Republici Hrvatskoj. Iako smo i dosad bili zadovoljni korištenjem statističkog sustava na čelu sa Državnim zavodom za statistiku, sada nakon ove nove strategije 2013-2022., programa statističke aktivnosti 2013.-2017. i usklađivanja s europskom regulativom očekujemo niz novih usporedivih informacija s članicama Europske unije kako bi i na taj način vidjeli gdje smo na ljestvici svih država Europske unije.

Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle klub HNS-a podržat će Prijedlog strategije razvitka službene statistike RH 2013.-2022. i Prijedlog programa statističkih aktivnosti. Naravno drago nam je da su i svi klubovi, kolegice i kolege koji su govorili, oni njih također podržavaju jer zaista ovi dokumenti su kvalitetno pripremljeni i napravljeni, ali isto tako treba reći da je do sada službena statistika u Republici Hrvatskoj dobro odrađivala svoj dio posla. Naravno to ne znači da nije bilo manjkavosti, to ne znači da nekad bilo određenih propusta, ne samo naravno kod obrade popisa stanovništva o čemu je već govoreno s ove govornice, nego općenito kod određene ili ažurnosti. Jer ono što je ključno kod statistike za sve one koji je koriste ne samo radi analitike nego posebno radi donošenja odluka, treba usporedivost i učinkovitost biti što kvalitetnija, da bi to mogli moramo imat što prije podatke dostupne da bi to mogli obrađivat. Dakle, sama činjenica da svi podaci su dostupni preko svih onih koji osim glavnog nositelja, to je Državni zavod za statistiku, trebaju podatke dati prema javnosti, bitno je da ti podaci budu osim normalno točnosti i ispravnosti i neovisnosti analize, bitno je da budu što prije dostupni, posebno u ovim novim vremenima u kojim Hrvatska ulazi u Europsku uniju kako bi se što kvalitetnije donosile odluke za sve one kojima je to ključno kako bi posebno kod ekonomskog segmenta kvalitetni i prijedlozi i instrumenti i mjere se mogli koristit. Ono što u ovom uvodnom dijelu nije rečeno, a to treba naglasit, najčešće svi govorimo o Državnom zavodu za statistiku kao glavnom nositelju, ali želio bih podsjetit posebno radi javnosti da osim Državnog zavoda za statistiku kao središnjeg tijela tu su još upravna tijela Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike statistike i HNB kao dio ovoga sustava i druga ovlaštena tijela službene statistike koja su određena programom ovih statističkih aktivnosti. u ime kluba HNS-a podržavamo ova dva dokumenta i još jednom naglašavamo da je ažurnost kod analize i davanja svih budućih podataka i usporedivost sa podacima koji će biti na nivou Europske unije ključna da dobijemo korisnost najveću od tih podataka da budu u mogućnosti svi oni kojima su potrebni za donošenje kvalitetnih odluka, pravovremeno ih donosit. O onoj raspravi koja je isto spomenuta, a to su modeli izračuna određenih podataka pa su se često u javnosti pojavljivali podaci koji ukazuju na krive odnosno nisu istovjetni, a dolaze iz različitih institucija. Mislim da je svima u ovom trenutku jasno i mora im biti jasno da samo službeni podaci koji su temeljeni na ovim prijedlozima strategije, odnosno programu statističkih aktivnosti, a ključno prema onima koji su nositelji službenih aktivnosti su jedini ispravni podaci temeljem čega se donose ne samo odluke o kojima sam govorio nego podaci koji su usporedivi. A sve druge analitike nisu ispravne, a često ih imamo u prilici čuti preko, ne samo kroz medije, nego se kroz medij koriste da bi se plasirale određene informacije koje u biti nisu ispravne i onda se naravno stvara zbrka i ono što je najgore da se podaci koji nisu pravi, koji nisu ispravni, koji nisu službeni koriste za nekakve daljnje analize. Neću govoriti naravno o političkim implikacijama kad se koriste takvi neslužbeni podaci rađeni prema modelima koji nisu službeni. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlozima ćemo glasati sutra. I sutra u 9,30 počet ćemo sa Izvješćem o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2012. godini. Hvala lijepa, doviđenja. Hvala